Hvala. Sljedeća pojedinačna rasprava je uvaženog zastupnika Nenada Stazića. Nema ga, gubi pravo na raspravu. I sada je pojedinačna rasprava poštovanog zastupnika Ivana Pernara. Izvolite.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

Hvala gospodine predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege. Prijedlog izmjena Kaznenog zakona odnosi se na transporiranje europskih direktiva. Intervenira se u dva članka što se tiče samih direktiva. Prva se odnosi na kazneno djelo zlouporabe povlaštenih informacija koja ovom intervencijom postaje blanketno kazneno djelo. Dakle, u svom zakonskom opisu upućuje na propise o tržištu kapitala. Sa ovom intervencijom proširuje se krug mogućih počinitelja kaznenog djela, propisuju se novi modeli počinjenja djela, te se povišava kazneno-pravna sankcija. Također se uvodi i kvalificirani oblik kaznenog djela. Što se tiče druge intervencije ona se odnosi na kazneno djelo zlouporabe tržišta kapitala. Ovo kazneno djelo je već od ranije bilo blanketno kazneno djelo, intervencijom se proširuju radnje počinjenja kaznenog djela i na druge aktivnosti ili postupke koji utječu na cijenu jednog ili nekoliko financijskih instrumenata ili povezanog promptnog ugovora. Ostale intervencije se odnose na nomotehnička usklađenja samog zakona. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu.

Hvala. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Evo pred nama su izmjene Kaznenog zakona. One također znače implementaciju jedne direktive zapravo u naše kazneno zakonodavstvo. Naš Kazneni zakon kao što je poznato rađen je 2010., jedanaeste godine. Stupio je na snagu 2012. godine i to je jedan noviji noviji dokument koji zapravo već prilikom izrade i objedinio brojne direktive zapravo koje su europska tijela donijela i po tome zapravo poprilično moderan zakon. I evo, nije bilo niti brojnih promjena kao što je to kod Zakona o kaznenom postupku. Kazneni zakon nije mijenjan, nego je bila njegova jedna promjena a kod stupanja na snagu zapravo bila je objedinjena promjena koja se za vrijeme onog vacatio legis dogodila. Ovdje možemo reći samo da dolazi do implementacije jedne europske direktive kojom se zapravo štiti i ugrađuju se određeni mehanizmi vezano za zaštite tržišta, a to je direktiva koja zapravo govori o zlouporabi tržišta i ona govori o dva kaznena djela koja treba implementirati u naše zakonodavstvo. Ovo je jedna poprilično sofisticirana tako da kažem materija i na kraju krajeva društvo se razvija, razvijaju se i oblici poslovanja, razvijaju se i razni institucionalni oblici funkcioniranja zapravo društva. jasno da prilikom takvih stvari dolazi i do određenih zlouporaba i do određenih negativnih pojava koja je potrebno onda i ugraditi u Kazneni zakon. Kazneni zakon je evo takav zakon kojim društvo propisuje koja su ponašanja nepoželjna i koja ponašanja zapravo zaslužuju osudu društva u cjelini i stoga u ovaj Kazneni zakon se implementira ova direktiva. Jasno da Hrvatska kao članica EU je dio jedne organizacije država koje moraju svoje zakonodavstvo usklađivati, koje moraju određene dijelove zakonodavstva učiniti kompatibilni jedni sa drugima. Ovo prvenstveno se odnosi, dakle na prenošenje i transponiranje direktive gdje se zapravo govori o tome da nije poželjno kada se dođe do određenih povlaštenih informacija vezano za određene emisijske jedinice bilo da su to dionice, bilo da su to neki drugi instrumenti. Ako netko raspolaže takvim povlaštenim informacijama da to zlouporabi na način ili da to kupi ili da navede nekoga da to kupi ili da unese određeni neistinit neistinit podatak u medijski prostor i nekoga na taj način navede bilo da će netko pretrpiti veliku štetu u tom poslu, a zapravo netko će ostvarit veliku dobit. Stoga imamo zapravo u ova dva kaznena djela, imamo u principu i propisan krug osoba koje mogu počiniti takva djela. To su oni tzv. insajderi, to su članovi uprava, članovi nadzornih odbora, upravljačkih tijela dakle u određenim ustanovama. A onaj drugi red su zapravo oni tako da kažem insajderi gdje se obuhvaća veći krug ljudi. Evo stoga mi u klubu HDZ-e ne vidimo u ovom zakonu ništa sporno. Smatramo da je to jedna izmjena zakona koja će doprinijeti zaštitu od zlouporaba koje su moguće na našem tržištu i ona na neki način zapravo bolje regulira materiju nego što je ta materija danas regulirana. Stoga evo klub HDZ-a podržava donošenje ovog zakona, naravno dobrodošlo da je on u prvom čitanju i da do drugog čitanja ako je potrebno još neke stvari raspraviti, ali čini nam se da je zakon vjerodostojan u smislu transponiranja direktive EU o zlouporabi tržišta. Hvala. Hvala lijepa. Imamo dvije replike. Prva je uvaženog zastupnika Branimira Bunjca. **Bunjac, Branimir (Živi zid)** Evo s obzirom da ste spomenuli, poštovani zastupniče Bošnjaković trgovanje informacijama, ja bih htio napomenuti da je jedna od najvećih prijevara koja je izvedena na taj način svakako slučaj švicarskog franka. Znači netko je znao unaprijed, unaprijed je znao da će doći do promjene tečaja i onda je putem osam banaka dopušteno da se ti krediti ne samo nude, nego da se ljude vuče za ruku da se forsiraju ti krediti i da se oni uvale građanima koji se do dan danas nisu izvukli iz bijede u cijelosti tih kredita. Ako građani nisu to znali svakako su to institucije ove države to znale, prije svega mislim na guvernera Narodne banke, da je ista ta prijevara sredinom osamdesetih godina izvedena u Australiji i da je australsko pravosuđe sve te kredite poništilo i obeštetilo građane Australije, prije svega poljoprivrednike i nakon toga ih zabranilo. Sada mene zanima da li će ovaj prijenos europske direktive koje dolazi kada je već cijela šteta napravljena odnosno dolazi prekasno, ima li neke nade da će se barem retrogradno postići postići neko obeštećenje za ljude koji su pretrpili katastrofalnu štetu uzimanjem tih kredita, znači nametanjem tih kredita odnosno hoće li netko konačno odgovarati za to trgovanje informacijama, da će znati informacije koje nekomu mogu donijeti korist, a drugomu štetu, a da istovremeno država ne odradi onaj posao koji je trebala odraditi? Hvala lijepa. Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Bošnjakovića. **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Poštovani kolega Bunjac, da li je neko znao ili nije znao neka se to utvrdi u postupku kojim se to treba utvrditi, a vi i ja ovdje možemo svjedočiti samo ovako ex cathedra. To je puno složenije i puno obimnije nego što su naši dojmovi o tome. Stoga evo ako vi imate bilo kakva saznanja i postoje državna tijela koja na tome trebaju raditi, a ovaj hrvatski zakon je donio i to čini mi se jednom vrlo ozbiljnom većinom da su ti građani koji su ušli u te kredite zaštite i da se njima popravi šteta koliko god je to moguće. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Ivana Pernara. Izvolite. **Pernar, Ivan (Živi zid)** Hvala. Poštovani kolega Bošnjaković, teško je zapravo gledati meni kao zastupniku kako je zakona sve više, a pravde sve manje, kako direktive iz EU kao na pokretnoj traci se jednostavno usvajaju, zakoni se izmjenjuju, međutim pravde nema. I što znači za jednog građanina koji je opljačkan od strane banaka od strane ljudi poput Hanžekovića izmjena ovog zakona? Zašto se Ovršni zakon recimo ne izmijeni na način da Hrvatska ne bude El Dorado za Masone poput Marijana Hanžekovića, to mene zanima. Šta ima hrvatski narod od ovih direktiva? I znate šta će se dogoditi? Dogodit će vam se to da će biti tih slučajeva koje mi sada raspravljamo isto kao što je govorio kolega Bunjac da je bilo ne znam u šest godina jedan godišnje optužen, a na kraju jedan jedini osuđen. Znači to su zakoni koje vi radite, zakoni za jednu osobu, zakoni od kojih društvo nikad neće imati koristi, a imate očigledan kriminal pred očima njega ne sankcionirate, njega ne procesuirate, te zakone ne mijenjate. Ako znate da je bilo u par godina u četiri godine ako se ne varam, sedam milijuna ovrha, a da je trošak ovršnog postupka po ovrsi bio recimo 600 kuna minimalno, pa zapitajte se kolike to cifre ovršni stroj ponjapao, pomazao i progutao odnosno koliko je građanima izbio kuna iz džepa. Zašto se taj zakon se ne mijenja, zašto ta pitanja ne dođu na dnevni red? Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Bošnjakovića. **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Poštovani kolega Pernar, Ovršni zakon je u proceduri to znate. Ja vjerujem da ćete vi u ovom drugom čitanju imati određene amandmane kojim ćete iskazati kako vi vidite Ovršni zakon kako bi trebao izgledati. A ovo više mislim da prelazi okvire našeg Poslovnika i ne želim biti ničiji odvjetnik, ali ljude ovdje spominjati u kontekstu da su oni opljačkali, da su oni lopovi, da su oni moralne nakaze ili tako nešto mislim da nije korektno vis a vis poslovnika sa ove govornice upućivati takve riječi. Ipak postoje nekakva tijela koja se time bave i ako je neko lopov onda će se to utvrditi u kaznenom postupku, izreći će se pravomoćna presuda i tek tada i naš Ustav kaže da možemo za nekoga reći da je lopov ako to dokumentiramo ovime. A inače ovaj način mislim da prelazi okvire i pristojnosti, ali i Ustava i svega toga i ja moram priznati da to mi je vrlo, vrlo tužno i ružno uopće bez obzira šta vi o bilo kome mislili ja mislim da se trebamo držati Ustava, da se trebamo držati određenih normi koje su legitimne. I svaki čovjek ima pravo na dostojanstvo, na čast, jasno ako ima u postupku nešto da je utvrđeno vi izvolite se pozovite na to, ali ovako mislim da to nije uredu. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća pojedinačna rasprava je uvaženog zastupnika Nenada Stazića. Nema ga, Uvažene dame i gospodo, ovaj zakon odnosno primjena EU direktive još jedne neće ništa promijeniti u životima naših građana. Kada se ulazilo u EU naši građani su mislili da sada kada uđemo, tj. nakon što uđemo, da se više neće događati situacija kao što se događalo u prošlosti. Građani su mislili sada će biti pravde, sada će iznad hrvatskog pravosuđa biti neko drugo pravosuđe, pravni okviri i pravne norme i sada će naš problem unutar zemaljske korupcije biti riješen. Međutim, to se naravno nije dogodilo. Naš pravosudni sustav je očajan, kakav je bio i prije ulaska u EU s napomenom da od 2011. je Ovršni zakon izmijenjen dramatično na štetu građana, dramatično. I kaže gospodin Bošnjaković iz HDZ-a da nitko tko nije pravomoćno osuđen da je lopov, da ga se ne može smatrati lopovom ili tako nazivati. Međutim, osoba koja za kunu duga uzme 600 kuna troškova po meni jest lopov i smatram da kao zastupnik imam pravo nazvati masona Marijana Handžekovića jednim gramzljivim lopovom. I ako bi se uistinu za takvu misao trebao čekati pravorijek, pravomoćna presuda, pa onda bismo mogli reći da 99,9% članova HDZ-a su najpošteniji ljudi jer nemaju ni jednu pravomoćnu presudu ili možda ima, na prste na prste jedne ruke možda ima pravomoćnih presuda protiv njihovih članova. Pa čak je i pravomoćna presuda protiv same njihove stranke pala. To su ozbiljne misli i naš pravni sustav umjesto da se pozabavi s time, znači zašto su optužnice takve da padaju, zašto su presude takve da se ruše, zašto Ustavni sud po političkim ključevima donosi presude, oslobađa krive. Umjesto toga, mi na stolu imamo opet nekakvo usklađivanje, opet je EU na menue a od svih tih izmjena kažem hrvatski narod nema ništa. Svaka rasprava u ovom Saboru je dobrodošla ali one ključne rasprave, njih nema. Najbitnija rasprava koja bi svakako morala se provesti jest ta da se postavi pitanje zašto u se države članice ne mogu izravno financirati od svojih vlastitih središnjih banaka nego moraju imati privatne banke kao posrednike. Na taj način privatne banke novcem iz centralnih banaka pojedinih država članica kamatare te iste države članice. Radi se o kriminalu najviše razine, te informacije svi znaju ali nažalost to nikoga ne zanima. Volio bih da jednoga dana Hrvatski sabor bude mjesto za koje kada hrvatski građani čuju će reći da, ponosan sam na zastupnike. Da, oni su donijeli zakon u moju korist a ne u korist recimo privilegirane manjine koju u slučaju ovrha, kao što sam rekao predvodi notorni mason Marijan Handžeković koji čak mene i tuži, koji čak mene i tuži dame i gospodo jer se uvrijedio zbog toga jer sam rekao zapravo istinu o njegovom liku i djelu, odnosno jer sam progovorio o onome što radi hrvatskim građanima. On smatra da je to ispravno. Nažalost i HDZ i SDP kao dvije najveće stranke takav sustav ovrha koji ne postoji, ne u EU nego vjerojatno nigdje na svijetu također smatraju ispravnim. Žalosno je sve to i često puta se pitam hoće li naš narod otvoriti oči i hoće li ljudi iz velikih stranaka ikada reći reći da, bili smo u krivu, da ovaj sustav ovrha je bio usmjeren protiv ljudi, bio je u korist jedne privilegirane manjine itd.. Zašto recimo ovršni sustav nas ne uskladimo sa ovršnim sudstvom u EU da sudovi moraju provoditi ovrhe a ne javni bilježnici? Zašto ta pod navodnicima EU direktiva ne dođe na dnevni red ili europski zakon ako europski sud kaže da ovrhe mogu raditi samo sudovi a ne javni bilježnici, odnosno da se pod sudom koji daje ovrhu ne može smatrati javni bilježnik? Zašto se onda hrvatsko pravosuđe u tom slučaju ne uskladi? Zašto se o toj temi javno ne raspravlja? Zato jer Hrvatski sabor, zato jer hrvatski zastupnici štite interes masonerije predvođene Marijanom Handžekovićem a ne hrvatskog naroda. Nažalost, narod mora znati tko mu je neprijatelj i mora znati tko surađuje sa istim. Hvala. Hvala lijepa. Budući da u onome što je govorio kolega Pernar nije bilo ni jedne jedine rečenice o Kaznenom zakonu, ne znam što će kolega Bunjac replicirati ali izvolite, vi ste se javili za repliku. Hvala lijepa. Uvaženi kolega Pernar, znači vi ste govorili o tome da svaki zakon ima svoje uzroke i posljedice, da svaka medalja ima svoja dva lica. Evo mi vidimo ovdje zadnji puta premijer je otišao iz sabornice kada smo govoriti, sad je otišao ministar, upravo je pobjegao i gospodin Bošnjaković jer je njemu neugodno to slušati što mi govorimo, on to ne može podnijeti. njegov svijet završava na Kamenitim vratima. To je njegov svijet. A da samo jednom dođe na šalter FINA-e i da 8 sati sluša ono što slušaju djelatnice koje tamo rade, budite sigurni da bi itekako radio na rješenju hrvatskih građana. Onda bi mu bilo sto puta više neugodno nego što mu je u ovom trenutku. I otiđite, pogledajte nije to tako teško. Evo prva FINA vam je tu 200 metara. Sjednite, slušajte što ljudi govore. Usporedite sa onim što govori gospodin Pernar, usporedite sa onim što govori gospodin Bošnjaković pa ćete vidjeti što narod misli. Što on misli o našem pravosuđu, o tim zakonima, o Ustavu na koji se cijelo vrijeme pozivamo, o nekakvoj finoći. 68% hrvatskih građana prema znanstvenoj studiji Ekonomskog instituta posuđuje novac da bi preživjelo. A čemu, kako se mi salonskih balova igramo, kakve finoće engleskoga dvora. Gdje mi živimo? Gospodin Pernar govori istinu, a istina je neugodna barem su tako napisali oni koji se bave psihologijom. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. I na vašu repliku koja nije imala nikakve veze sa Kaznenim zakonom odgovorit će uvaženi zastupnik Ivan Pernar. Uvaženi kolega Bunjac, da mislim da ljudi koji stavljaju točke nama na dnevni red za raspravu su ljudi koji su isključeni iz stvarnosti, koji žive možda ne na engleskom dvoru ali u bruxellskom dvoru, koji dolaze iz Bruxellesa, iz Washingtona, iz Svjetske banke, iz veleposlanstava, iz iz Bečkog dvora itd. To je ekipa koja vlada Hrvatskom. Na žalost hrvatski narod je umjesto svojih predstavnika, znači predstavnika naroda odabrao da ih predstavlja elita, elita koji su direktive EU iznad njihovog interesa. Elita kojoj su za građane nebitne točke dnevnog reda prve na dnevnom redu, elita koja umjesto da se suprotstavi interesu masonerije služi interesima masonerije. Netko će reći to je bezazleno društvo. Marijan Hanžeković je samo jedan čovjek. Čak bih se usudio reći da ga poneki mediji njegovi nazivaju filantropom, čovjekoljubom. Međutim, ako vidimo da je to čovjek koji u emisiji Nedjeljom u 2 izjavljuje ja sam stvorio ovrhe, odnosno ovakav ovršni sustav kakav nije viđen na ovim prostorima do današnjeg dana. Ako takav čovjek može slobodno gaziti ljudsko dostojanstvo, ponižavati građane i to uz pomoć države neka se građani zapitaju

gotovo da i nije bilo govora. Ja zaključujem raspravu, a glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Sutra ćemo nastaviti sa radom u 9,30 sa Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama, prvo čitanje, P.Z. br. 111. Želim vam ugodnu i laku noć.